Има ли представител на Комисията по бюджет и финанси? РЕПЛИКА Благодаря, госпожо председател. № 002-02-13, внесен от Министерския съвет на 6 април 2010 г. На заседание, проведено на 22 април 2010 г.,

една от първите спогодби, сключени от България в областта на международното двойно данъчно облагане – подписана е на 2 юни 1987 г. Спогодбата е договаряна в условия на коренно различни икономически отношения и в период, когато в България не е съществувало същинско данъчно облагане. Подписването на нова спогодба се налага от това, че в действащата не са регламентирани защитни механизми, както в по-актуалните спогодби, чрез които да се предотврати възможността за отклонение от данъчното облагане. Недостатъчно ефективна е и правната регламентация в областта на обмена на данъчна информация между държавите. Новата спогодба ще допринесе за актуализиране на правната основа, свързана с международното двойно данъчно облагане във връзка с развитието и осъществяването на икономическо сътрудничество във всички области на икономическия и обществен потенциал между нашите две държави. Спогодбата е съобразена с определени директиви на Европейския съюз в областта на облагането с преки данъци и обмена на данъчна информация, като по този начин тя отговаря на съответните изисквания. След дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” 20 народни представители, „против” и „въздържали се” няма. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси

Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Спогодбата между Република България и Федерална република Германия е съобразена с актуалните данъчни законодателства на двете държави, а така също и с последните изменения на модела на данъчна спогодба на ОИСР. Тя защитава по балансиран и равнопоставен начин интересите и на двете държави, като се има предвид разликата в икономическото им развитие. Необходимостта от сключване на нова спогодба с Германия се дължи на обстоятелството, че в определени отношения действащата спогодба започна да създава проблеми, дължащи се на следното: Първо, спогодбата е договаряна в условията на коренно различни икономически отношения и в период, когато в България не е съществувало същинско данъчно облагане (преди приемане на данъчните закони през 1996 г. и на Търговския закон от 1991 г.). Второ, в действащата към момента спогодба не са регламентирани защитни механизми, както в по-актуалните спогодби, чрез които да се предотврати възможността за отклонение от данъчното облагане.

най-благоприятен и взаимноизгоден начин на всички проблеми между двете държави в областта на международното двойно данъчно облагане. Тя ще съдейства за укрепване и стимулиране на икономическото и всяко друго сътрудничество между България и Германия във взаимен интерес. Подписаната спогодба е съобразена с определени директиви на Европейския съюз в областта на облагането с преки данъци и обмена на данъчна информация, като по този начин тя отговаря на съответните изисквания. Съгласно чл. 85, ал. 1, т. 7 и 8 от Конституцията на Република България ратифицирането на спогодбата от Народното събрание със закон е необходимо условие за влизането й в сила. С оглед на изложените от вносителя мотиви след провеждане на обсъждане и гласуване Комисията по външна политика и отбрана прие следното становище:

и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. Остава да чуем доклада на Правната комисия. Ще ни го представи Иска Фидосова – председател на комисията. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители „Д О К Л А Д на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федерална Република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, № 002-02-13, внесен от Министерски съвет на 6 април 2010 г. Комисията разгледа законопроекта на свое заседание, проведено на 22 април 2010 г. На заседанието присъства госпожа Искра Славчева – директор дирекция „Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане” в Национална агенция по приходите, която представи законопроекта от името на вносителя. В Берлин на 25 януари 2010 г. бе подписана Спогодба между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото. Съобразена е с данъчните законодателства и на двете държави, определени директиви на ЕС в областта на облагането с преки данъци и обмена на данъчна информация, като защитава по балансиран и равнопоставен начин интересите им, вземайки предвид разликата в икономическото им развитие. Необходимостта от сключването на нова Спогодба е продиктувана от обстоятелствата, че предишната такава е договаряна при коренно различни икономически условия и не са били регламентирани механизми, предотвратяващи възможността за отклонение от данъчното облагане, а също така и от регламентиране в областта на обмена на данъчна информация между държавите. В заключение може да се изтъкне, че новата спогодба ще съдейства за укрепване на икономическото и всяко друго сътрудничество между и Федерална република Германия във взаимен интерес. След проведената дискусия, единодушно с 18 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение

Подлагам на второ гласуване законопроекта за ратифициране на спогодбата с текста, предложен от докладчика. Моля, гласувайте.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Поводът на днешната декларация на Парламентарната група на Коалиция за България е парламентарният контрол. Миналия петък се случи нещо безпрецедентно в българския парламент в края на парламентарния контрол министърът на икономиката и енергетиката господин Трайчо Трайков не се яви на парламентарен контрол. И не за първи път парламентарният контрол приключи предсрочно. Каква беше причината, изтъкната тук, в пленарната зала? Че министърът имал среща с министър-председателя. Това, което се случи, е скандално, защото за първи път в историята на българския модерен парламентаризъм се случва подобно нещо. Разбира се, че всеки един министър има своите ангажименти, но ние живеем все още в парламентарна република, поне така пише в Конституцията на България. И основната част произтича от парламента. Парламентът, както добре знаете, има две основни функции – законодателна и контролна. И ако Народното събрание не изпълнява една своя основна функция, то губи своята морална легитимност пред българските граждани. Искам да припомня, че партията ГЕРБ дойде на власт с ангажимента за пълна прозрачност във всичко. Това обаче, реално погледнато, не се спазва в парламентарния контрол. искам да изразя много остро протеста на Парламентарната група на Коалиция за България по начина на организацията на парламентарния контрол. личат ясно тенденции за ограничаване на парламентарния контрол от страна на опозицията. Ако в първата сесия основно се ползваше възможността за отлагане на въпроси към министри с една седмица, то сега все по-често се прилага хватката за връщане на въпроси по некомпетентност. Искам да ви дам малко статистика, за да сте наясно с тази тенденция. През първата сесия на парламента от общо зададени 292 актуални въпроси и 50 питания, са върнати по некомпетентност 6 актуални въпроси и 3 питания. През втората сесия от общо зададени 234 актуални въпроси и 55 питания, са върнати по некомпетентност 36 въпроса и 6 питания. Силно е изразена тази тенденция на връщане на въпроси по некомпетентност в кавички като от 42 върнати актуални въпроса с този аргумент, 31 са зададени от народните представители на Парламентарната За какво говори това? За да може да съпоставите – от началото на Четиридесет и първото Народно събрание, от общо зададените 607 въпроса, 53 са върнати. въпроса е задала парламентарната група на левицата, от тях са върнати 40 или 17%. Синята коалиция е задала 212 въпроса, а са върнати 6 или 2,8%. На компетентност? Господин Костов, за да сте наясно с това какво означава и какви са аргументите, чуйте на какви въпроси се отказва да се отговори с аргумента „по некомпетентност”: - от Георги Пирински към Симеон Дянков заместник министър-председател, по отношение на осигурителните прагове за 2010 г. и растежа на бедността; - от Корнелия Нинова и Петър Курумбашев към Бойко Борисов по отношение на възлагане на проверка на ДАНС за конфликт на интереси. ДАНС е пряко подчинена на министър-председателя;

за антикризисните мерки на правителството. По некомпетентност е отклонен въпросът. Е, кой да отговаря на въпросите за антикризисните мерки на правителството, за състоянието на страната, за контрабандата? И това е една вече очертана ясна тенденция, която подкопава, подронва и Конституцията, и българския парламентаризъм. Казвам го с голяма загриженост. Има случаи, когато наведнъж са отклонени 9 въпроса, свързани с антикризисните мерки на правителството – на 24 март. Или наведнъж 14 аналогични въпроса към различни министри за един ден – все по некомпетентност. Това е абсолютно недопустимо, още повече не се прилага парламентарният контрол и по отношение на министрите в пленарната зала! Колко пъти, и през последните седмици, се отхвърля предложението на левицата да се изслушат членовете на Министерския съвет за антикризисните мерки? Има ли по-важна тема за българското общество днес? Какво прави и ще прави българското правителство, за да смекчи кризата, да помогне на икономиката, на социално слабите, на безработните? Мълчание!

във Вътрешната комисия, за да отговаря на въпроси за контрабандата! При налични подписи – събрани! Как да наречем това? Аз апелирам към председателя на Народното събрание госпожа Цачева много сериозно да преосмисли своя подход като ръководител на Народното събрание към парламентарния контрол. Първо, госпожо Цачева, апелирам спешно да извикате министър Трайков, който да обясни защо не се яви на парламентарен контрол. Второ, да не допускате подобна практика вече. Трето, действително на въпросите да бъде отговаряно от правителството – да не разполагате чадър над министрите, които са длъжни да отговарят пред парламента за политиката, която провеждат. Ако не настъпи промяна в това отношение, няма защо да се чудите защо авторитетът на Народното събрание пада – защото все повече хора възприемат парламента просто като един печат на решения, които се вземат другаде! Това е унизително, на първо място, за народните представители от ГЕРБ и от другите партии, които подкрепят правителството! Подобна практика е неприемлива! Освен всичко останало, правите лоша услуга и на правителството, защото парламентарният контрол навсякъде в демократичния свят е за това да не се допускат грешки, да се получава реакция от парламента. Това е апелът, с който се обръщам към Вас. В противен случай парламентарната група ще предприеме и други парламентарни действия, ако тази практика не се промени. Благодаря ви за вниманието.

че днес гост на Народното събрание е господин Лука Волонте – народен представител от Камарата на депутатите на италианския парламент и председател на Групата на Европейската народна партия

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, понеже очевидно е момент за апели към Вас, моят апел е следният: моля Ви да разпоредите колко питания и въпроси са били върнати на опозицията в предишното Народно събрание. Да видим и в пó предишното, защото тук имаше един министър-председател, който не се явяваше с месеци пред Народното събрание. Да видим какво е било поведението на вашите предшественици и тогава да решите дали да последвате съветите, защото аз съм имал такива тежки преписки с господин Георги Пирински… Уникален съм, защото аз съм бил във вашето положение в продължение на осем години и съм се чудел как да задам въпрос на министър-председателя. Сега е моментът да се осмисли всичко това. Сега е моментът. Вие в момента сте в състояние да разберете повече аргументи, отколкото можехте да разберете в предишните години. И е нормално, като сте готови да разберете аргументи, сега да ви бъдат поднесени аргументите във вид на една обективна проверка. (Реплики от КБ.) Тъй като в парламента има специална дирекция, която се занимава с това, моля, разпоредете и обявете пред Народното събрание резултатите от тази проверка. Благодаря ви. Лично обяснение на споменато име – Георги Пирински. Уважаема госпожо председател, категорично възразявам срещу опита на господин Костов да се позове на практика в минали народни събрания като аргумент да отклони настоятелното искане на председателя на Парламентарната група на Коалиция за България за строго спазване на правилника!

не можете да отклоните искането на господин Станишев да се спазва правилникът! Така че се въздържайте от подобни опити. (Ръкопляскания заявявам, че ще си взема бележка от направените препоръки и занапред под формата на съобщение публично ще огласявам в залата поставения въпрос, ако той се връща, и с какви мотиви се връща. Тогава, уважаеми колеги от левицата, съм убедена, че много от вас, когато чуят какви въпроси се задават от вашите колеги, няма да ръкопляскат и така пристрастно да изразяват подкрепа.

Говореше се за два последователни мандата и има двама министър-председатели, ако си спомням добре.

по отношение на парламентарния контрол сме дошли, за да го правим и за да отговарят нашите управляващи, но колко от вас са в залата, когато слушат отговорите на нашите министри? Колко от вас задават адекватните политически въпроси, които изискват и възможност да получат и адекватните отговори?! (Шум и реплики.) И сега, уважаеми колеги, че прочета Декларацията на Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ: „През последните дни сме свидетели на поредното безпрецедентно политизиране и безуспешни опити да се криминализира и дискредитира по груб и недостоен начин политическия опонент и управляващите, с желанието за саботаж на реформите, този път за пръв път, забележете, в образователната сфера. За пореден път емисари от БСП и ДПС се опитват да бунят и спекулират с учениците, завършващи своето средно образование, полагайки държавен зрелостен изпит, и техните родители, ползвайки инструмента на политическата конспирация и инсинуации. С познатата от 20-годишното позорно управление на страната манипулативна лексика се опитват да събират разпилените трохи от провалили се или въобще незапочнати реформи. В момент, когато България и управляващите от политическа партия ГЕРБ са изправени пред сериозни изпитания да изведат страната ни от тежкото наследство от управлението на тройната коалиция и световната икономическа криза, единственият начин да покажеш извехтелия си образ, е да демонстрираш криминален опортюнизъм, да омаскаряваш и плашиш с лъжи и клевети, да насаждаш страх и несигурност и в без това достатъчно изстрадалия ни и отново готов да понесе тежестта на реформите и кризата български народ! БСП и ДПС за пореден път показаха, че не се интересуват от проблемите на образованието и поставят теснопартийните си интереси над интересите на зрелостниците и техните семейства, опитвайки се да предизвикат истерия. С подготвените от тях тематични протести в академичните среди се правят опити за стопиране на реформата в областта на науката и образованието. Целта е ясна – на всяка цена да бъде запазена властта на номенклатурата. Подписката, която БСП организира за изпращане на Закона за академичния състав в Конституционния съд показва, че червената олигархия е готова на всичко, за да попречи на европейския път на страната ни. Ние, народните представители от политическа партия ГЕРБ заявяваме от тази висока трибуна: Силата ни е - Политическа партия ГЕРБ изгради и провежда своята политическа платформа и концепция за развитие на образованието, водена от ясното разбиране, че образованието е най-сериозната инвестиция в развитието на човешкия ресурс и наш изключителен приоритет. Куражът ни е – със силата на волята да осъществим тази цел. Посланието ни е – ще успеем, защото имаме волята и можем, въпреки вас. Ще обърнем и изчистим дефектите на образователната система от ретроградност и безхаберие и ще ги превърнем в ефект от реални реформи, водещи до изграждането на успели хора с образователни сертификати, релевантни на европейските образователни стандарти. Ще изчистим последните вопли на стария рефрен от една ретроградна система да сее плевели в образователната нива и ще спрем в зародиш всеки опит да се задушат реформите и омаловажат техните резултати с изтъркана есеистична лексика. (Реплики ще продължим и няма да се откажем от реформите! Няма да наливаме пари в нереформирана и закостеняла непродуктивна система и ще успеем! Обречени сме да успеем! Още повече днес и сега, в навечерието на светлия празник на книжнината, образованието и науката. Тези успехи ще бъдат част от българския празник. Парламентарна група на политическа партия ГЕРБ”.

Господин Станишев, за лично обяснение? Прекрасно! Заповядайте! Нямаше как този път да не ми дадете думата, защото този път името беше споменато,

Ставаше дума за присъствието в залата. Преди малко гласувахме ратификация с 90 гласа. Това е! Мнозинството се прави и кворумът се прави винаги от управляващите, но най-тъжното е това, което казахте за българската наука, образование. Няма как да не плача, защото със 75% субсидия от това, което е гласувано в бюджета, водите Българската академия на науките, висшите учебни заведения към съзнателен фалит и това не е реформа. Това е ликвидация!

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!

Уважаеми народни представители, моля да гласуваме за допуск в залата. Гласувайте!

„Доклад на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за изменение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 002-01-8, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 10 март 2010 г. „Закон за изменение на Закона за посевния и посадъчния материал”.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на закона да се измени така: „Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал”. Няма. Подлагам на гласуване наименованието на закона, както е предложен от комисията,

Комисията предлага да се създаде нов § 1: „§ 1. В чл. 4 се създава т. 11: „11. извършва контролни официални лабораторни анализи на семена, съответно посадъчен материал, в случаите по този закон. Контролните лабораторни анализи се извършват от Централната лаборатория на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол”.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желания за изказване от народните представители? Няма. Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 1.

1. В ал. 3 след думите „заявление в ИАСАС” се поставя точка, а думите до края на изречението се заличават. 2. Създава се нова ал. 5: „(5) Конкурси за полски инспектори се организират ежегодно от ИАСАС, съгласно наредба за реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори, издадена от министъра на земеделието и храните. Обявите за конкурсите с утвърден конспект на въпросите за изпит се публикуват на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на ИАСАС най-късно до 60 дни преди датата на провеждането

При получаване на разрешението за упражняване на дейността полските инспектори подписват декларация да упражняват дейността безпристрастно и да спазват утвърдените от Министерството на земеделието и храните методи за извършване на полска инспекция. (13) За извършваната от тях дейност лицата по ал. 1 получават възнаграждение, чийто размер се определя съгласно тарифа, Актът за полска инспекция по ал. 14 се издава в три екземпляра

семепроизводителят може да обжалва акта пред Централното управление на ИАСАС в 7-дневен срок от издаването му с искане за извършване на контролна официална полска инспекция. В този случай ИАСАС е длъжна да извърши контролна официална полска инспекция в 5-дневен срок от получаване на жалбата. С контролната проверка ИАСАС потвърждава, изменя или отменя издадения акт за полска

на изискванията за съответната или за по-ниска категория, сертифицирането може да продължи. (19) Полските инспектори по ал. 1 могат да извършват полска инспекция само на посеви от семена, за които има резултати от последващ контрол и резултатите отговарят на изискванията на наредбите по чл. 29, ал. 6.”

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Танева! При разглеждането на законопроекта правихме различни коментари по текстовете, но мисля, че тук допускаме грешка, която ще затрудни тези, които произвеждат семена. Става въпрос за

просто е неизпълним, защото актът за инспекция се издава след извършването на полските прегледи и докато стигне до клиента, минават още 5-6 дни, след това се прибират семената и

Вероятно сте права, че текстът е взет от регламента, но според мен не сме го направили по-чисто, защото кой ще носи последствията, ако

този текст е абсолютно точен превод на Европейския регламент, който урежда правоотношенията за семепроизводството. Той не третира само сертифицирането на семена от пшеница или от царевица, става въпрос за всички полски култури. По отношение на предложението Ви за ал. 16, правя предложение да се даде думата на заместник-министър Цветан Димитров, за да

Благодаря, господин председател. Господа народни представители, бих искал да кажа, че предложението за 3-дневен срок е по-скоро ограничаващо спрямо земеделските производители, тъй като им дава по-малко време да извършат обжалването на акта на самата процедура по семепроизводството. В текста е записано, че при несъгласие с констатациите може да обжалва пред ИАСАС в 7-дневен срок, тоест ние му даваме по-широк диапазон за обжалване, а не обратното. Аз мисля, че това е режим, който позволява на хората в по-дълъг период да защитят интересите си. Това е бил мотивът да бъде предложен този срок. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ако има несъответствие и това не се случи в кратък срок, ощетен е този, който произвежда. Струва ми се, че тук бъркате. Такава е моята дуплика. Желание за изказване? Няма.

Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението на народния представител Пенко Атанасов: в ал. 16

Има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя и предлага да се създаде § 5: „§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

и/или заготовка, и/или търговия на семена, тя може да извършва анализи само на партиди семена, произведени от трети лица след получаване на разрешение от ИАСАС, като гарантира обективност на резултатите.” 3. Създава се ал. 4: ал. 4: „(4) Квалификацията на персонала на лабораториите по ал. 1 се удостоверява с успешно положени изпит по реда на наредбата по чл. 9.” 4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „в лаборатории на производители на такива семена” се заличават.”

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Танева, когато разглеждахме законопроекта, мисля, че в § 3

дуплика – заповядайте.

Това е една от съществените промени в настоящия законопроект. Окончателната редакция на текста не реципира напълно европейския регламент

Отказвате се от дуплика. Желание за изказване? Няма. Подлагам на гласуване § 3, както беше предложен от комисията. Гласували

Има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя, и предлага да се създаде § 11: „§ 11. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

се прави от ИАСАС, съответно от Националната служба по растителна защита, в 7-дневен срок от извършване на проверката и определяне на резултатите от лабораторните тестове.” 3. Алинея 4 се изменя така: „(4) В Министерството на земеделието и храните се води централен регистър на одобрените лаборатории, получили разрешение за работа по ал. 3. Регистърът е публичен и се обявява на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на ИАСАС.”

В ал. 2 думите „чрез контролни лабораторни анализи” се заменят с „извършвани от одобрените лаборатории чрез контролни анализи върху минимум 5 на сто от общия брой на пробите от партидите сертифицирани семена, а за категория базови – върху минимум 10 на сто от общия брой на пробите от партидите базови семена.” 2. В ал. 3 след думата „несъответствия” се добавят думите „в дейността на одобрените лаборатории”. 3. В ал. 4 думата „продоволствието” се заменя с „храните” и се създават изречения трето и четвърто: „В случаи на установено несъответствие и/или нарушение при извършване на лабораторния анализ или на правилата за неговото извършване, сертифицирането на семената се отменя. Изключение се допуска само в случаите, когато производителят на семена докаже, че семената продължават да отговарят на съответните изисквания.” изказване по § 5? Няма. Подлагам на гласуване предложението за създаване на § 5, както бе прочетено. Моля, народните представители да гласуват.

Има ли становища по предлагания текст? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 7.

Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на параграфи 8 и 9 със съдържанието, предложено ни от докладчика и комисията.

2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Условията и редът за издаване на разрешенията по ал. 1 се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.” 3. Алинея 5 се изменя така: „(5) Редът за регистриране по алинеи 3 и 4 се определя с наредбата по ал. 2.”

§ 11: „§ 11. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 5 се изменя така: „(5) Вземането на проби за лабораторен анализ за определяне на посевните качества на семената и за определяне на здравното им състояние се извършва от ИАСАС или от физически лица (пробовземачи), които са получили разрешение от изпълнителния директор на ИАСАС от заготвени хомогенни партиди семена. Разрешенията се издават съгласно наредбите по чл. 29, ал. 6.” 2. В ал. 6 думата „продоволствието” се заменя с „храните”, а накрая се добавя „които се публикуват на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на ИАСАС.” 3. В алинеи 8 и 9 думата „продоволствието” се заменя с „храните”.” Има ли становища? Няма. Подлагам на гласуване § 11 съгласно предложението на комисията.

Подлагам на гласуване параграфи 12-18 включително, съгласно предложението на комисията.

„Допълнителна разпоредба § 19. В останалите текстове на закона думите „Министерството на земеделието и продоволствието”, „министърът на земеделието и продоволствието” и „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят съответно с „Министерството на земеделието и храните”, „министърът на земеделието и храните” и „министъра на земеделието и храните”.” Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на Допълнителна разпоредба с § 19.

„Заключителна разпоредба”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя. Има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което по принцип се подкрепя от комисията. Комисията предлага следното наименование на подразделението: „Преходни и заключителни разпоредби”. Гласуваме предложението на комисията за наименование на подразделението като „Преходни и заключителни разпоредби”.

за произведените количества комбинирани фуражи по видове и категории животни, за които са предназначени. (2) При поискване от другите компетентни органи по този закон Националната служба по зърното и фуражите им предоставя информация по ал.

а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „директора на регионалната ветеринарномедицинска служба”, а думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „Националната ветеринарномедицинска служба”;

със „72”; в) в ал. 3 думите „изпълнителният директор на Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „директорът на регионалната ветеринарномедицинска служба”; г) в ал. 4 и 5 думите „изпълнителният директор на Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „директора на регионалната ветеринарномедицинска служба”; д) в ал. в ал. 7 и 9 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „регионалната ветеринарномедицинска служба”; е) в ал. 10 думите „Националната служба по зърното и фуражите е длъжна” се заменят с „директорът на регионалната ветеринарномедицинска служба е длъжен”.

„Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „Националната ветеринарномедицинска служба”, а думите „тарифа на Министерския съвет” се заменят с „тарифата по чл. 14, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност”.

думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „Националната ветеринарномедицинска служба”; в) в ал. 3 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „регионалната ветеринарномедицинска служба”, а числото „24” се заменя със „72”. 8. В чл. 19: а) в ал.

ж) в ал. 13 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „Националната ветеринарномедицинска служба”, а думите „тарифа на Министерския съвет” се заменят с „тарифата по чл. 14, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност”. 9. В чл. 21 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „регионалната ветеринарномедицинска служба”, думите „в деня на настъпване на промяната, но” се заличават, а думите „24 часа” се заменят със „72 часа В чл. 25, ал. 2 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „Националната ветеринарномедицинска служба”. 11. В чл. 31: а) в ал. 2 думите „Националната служба по зърното и фуражите и” се заличават, а думата „поставят” се заменя с „поставя”;

8-11: „8. изпълнението на изискванията за регистрация и одобрение на фуражни предприятия, за хигиена на фуражите и специфичните изисквания за проследимостта на фуражите, определени в Регламент (ЕО) 9. спазването на изискванията за пускане на пазара, употреба и етикетиране на фуражни добавки и премикси, определени в Регламент (ЕО) № 1831/2003;

думите „компетентните органи извършват” се заменят с „Националната ветеринарномедицинска служба

добавя „или на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба, в зависимост от контрола, който упражняват по този закон и”; д) алинея 7 се отменя. 18. В Глава шеста се създава чл. 53а: „Чл. 53а.(1) При износ на фуражи те се придружават със сертификат, издаден от официален ветеринарен лекар по здравеопазване на животните от регионалната ветеринарномедицинска служба, на чиято територия се намира обектът, от който се изнася пратката.” (2) Сертификатът по ал. 1 се издава при условията и по реда на чл. 238 и 239 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. (3) Сертификатът се издава по образец на третата държава, за която се изнася пратката, а когато няма такъв – по образец, утвърден със заповед на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба. служба. (4) Сертификатът се издава след извършване на съответните проверки и получени резултати от лабораторни изследвания, необходими за попълването му. (5) Разходите за проверките и изследванията по ал. 4 са за сметка на износителя. (6) (6) За издаване на сертификата се събира такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност”. 19. В чл. 54, ал. 1, т. 2 се изменя така: „2. собствени приходи на Националната служба по зърното и фуражите от анализи на фуражи при контрола на техния качествен състав и пълноценност”.

22. В чл. 57 ал. 2 се отменя. 23. В чл. 78: а) в ал. 1 думите „изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба, а за нарушения при първичното производство от генералния директор на Националната служба за растителна защита”; б) в ал. 2 думите „изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „директорите на регионалните ветеринарномедицински служби, съответно от директорите на регионалните служби за растителна защита”. § 21. (1) Националната служба по зърното и фуражите, в срок до 3 месеца от влизане в сила на този закон, предоставя на Регионалната ветеринарномедицинска служба документация за обектите, регистрирани и/или одобрени по досегашния ред, както и списъците на операторите във фуражния сектор, които извършват обмен на фуражи с държави-членки или разпределят пратки фуражи от държави-членки. служебно издават заповед за одобрение, съответно заповед и удостоверение за вписване на обектите по ал. 1 и ги вписват в съответния регистър на Регионалната ветеринарномедицинска служба, за което не се събира такса. (3) Издадените преди влизане в сила на този закон временни одобрения запазват действието си за срока, за който са издадени. (4) Започнатите производства за одобряване или за регистрация на обекти се довършват по реда на този закон. (5) Националната служба по зърното и фуражите в срок до един месец от влизането в сила на този закон предоставя на Регионалната ветеринарномедицинска служба документите, свързани със започналите производства по ал. 4. § 22. (1) Националната служба по зърното и фуражите, в срок до един месец от влизането в сила на този закон, предоставя на Регионалната ветеринарномедицинска служба документацията на обектите, на които временно е отнето одобрението. (2) Заинтересованите лица, след отстраняване на нарушенията, довели до временно отнемане на одобрението, уведомяват писмено директора на Регионалната ветеринарномедицинска служба. Директорът на Регионалната ветеринарномедицинска служба назначава комисия, която в 7-дневен срок от уведомяването по ал. 2 извършва проверка на обекта и дава становище. тридневен срок от получаване на становището по ал. 3 директорът на Регионалната ветеринарномедицинска служба издава заповед за одобрение и/или регистрация, изписва обекта в съответния списък или регистър или мотивирано отказва одобрението и/или регистрацията. Отказът може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

предава на Националната ветеринарномедицинска служба всички документи, отнасящи се до безопасността на фуражите, включително указания, инструкции, чек-листове и други документи за осъществяване на контрола по безопасност на фуражите, документите, свързани с оценката на риска, както и утвърдените бланки образци на документи. § 24. Националната служба по зърното и фуражите предава на Националната ветеринарномедицинска служба документите по § 21-23 по опис с предавателно-приемателен протокол. § 25. В срок до 10 дни от влизането в сила на този закон Националната служба по зърното и фуражите предоставя на Националната ветеринарномедицинска служба пълен достъп до електронната база данни за операторите във фуражния сектор. сектор. § 26. В Закона за ветеринарномедицинската дейност се правят следните изменения: 1. В чл. 395, ал. 1 се изменя така: „(1) Националната ветеринарномедицинска служба осъществява официален контрол за безопасност на фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и премикси при тяхното производство, транспортиране,

5. Навсякъде в закона думите „Институтът за контрол на ветеринарномедицинските продукти”, „Института за контрол на ветеринарномедицинските продукти” и „ИКВП” се заменят съответно с „Националната ветеринарномедицинска служба” и „НВМС”.” Становища? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на параграфи с номера от 20 до 26 включително. Гласували

Доктор Лъчезар Иванов, председател на комисията, имате думата.

Уважаема госпожо председател, Комисията по здравеопазването, на свое редовно заседание, проведено на 13 май 2010 г., разгледа горепосочения законопроект, постъпилите писмени предложения от народните представители и направените предложения по време на заседанието.

Предложение от народния представител Рамадан Аталай, заглавието на законопроекта да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Рамадан Аталай за отпадане заглавието на законопроекта. Гласували

Предложение от народния представител Рамадан Аталай, § 1 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Джема Грозданова. Предложението е оттеглено по т. 1. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2. Предложение от народния представител Петър Петров.

избран режим” до края на изречението и изречение трето. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 10, изречение първо и изречение второ, в частта му до думите

„(2) В заведенията за развлечения могат да бъдат определени изолирани самостоятелни помещения за тютюнопушене, чиято обща площ е поне два пъти по-малка от тази, в която не се допуска тютюнопушене.” 2. Създава се нова ал. „(3) Министерският съвет определя с наредба условията и реда за регистриране, техническите характеристики и изискванията за вентилация на помещенията по ал. 2, както и начина на обозначаването им.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Четин Казак. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение от народните представители Стефания Михайлова, Даниела Дариткова, Доброслав Димитров, Пламен Цеков и Йоана Кирова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1: „§ 1. В чл. 56 се правят следните допълнения: В ал. 1 накрая се добавя „като изключения се допускат само в случаите по ал. 2 и 7.” 2. Създава се нова ал. 2: (2) Закритите обществени места, в които се допуска по изключение тютюнопушене, са: са: 1. местата за настаняване и средствата за подслон; 2. залите за консумация на място в определени видове заведения за хранене и развлечение – ресторанти, питейни заведения, кафенета,

3. сградите на железопътни гари, летища, морски гари и автогари; 4. плавателните съдове.” 3. Създава се ал. 3: „(3) Тютюнопушене в местата по ал. 2 се допуска само в обособени самостоятелни помещения, които са обозначени като такива и които отговарят на изискванията на този закон и на Наредбата по чл. 56а, ал. 3. Самостоятелни помещения могат да не бъдат обособявани в случаите по ал. 4 и ал. 6, изречение 4. Създават се алинеи 4, 5, 6 и 7: „(4) Когато заведението за хранене и развлечение по ал. 2, т. 2 е с площ по-малка от 50 кв. м, собственикът има право да избере дали в цялото заведение няма да се допуска тютюнопушене или ще се допуска без обособяване на самостоятелни помещения – с ясно обозначаване на заведението и при спазване на изискванията, определени в Наредбата по чл. 56а, ал. 3. Собствениците на заведения по ал. 4, в които се допуска тютюнопушене, задължително предоставят информация за това във всички описания на заведенията, които се предлагат за публично ползване (интернет страници, справочници, каталози и други). Допуска се тази информация да не се включва в описанието на заведението, ако то се съдържа в търговски съобщения и реклами, както и когато това се налага от специфичната структура на съответната интернет страница, справочник, каталог и други. заведенията за хранене и развлечения с изцяло нощен режим на работа се допуска тютюнопушене без обособяване на самостоятелни помещения по ал. 3, при спазване на изискванията по ал. 4. Когато заведението работи и в друг режим на работа, за допускане на тютюнопушене извън нощните часове се прилагат прилагат разпоредбите на алинеи 3, 4 и 5. (7) В сградите, в които има помещения с обособени работни места, работодателите могат да определят със заповед специални обособени самостоятелни помещения, които са предназначени само за пушене, обозначени са както такива

уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги! Имам две предложения. Не знам защо председателят не намери време да ни покани, да присъстваме в комисията, за да защитим предложенията си. Моите предложения са точни, ясни и категорични. Колеги, преди малко коментирахме с народни представители от ДПС, ми предложение е да отпадне заглавието „Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето”. Второто ми предложение е да отпадне единственият параграф - § 1.

когато знаем, че вредата от пушенето е толкова голяма, се учудвам! Не мога да разбера защо все още колеги-лекари, продължават да настояват да отменим един закон, приет от предишното Народно събрание и то закон, по който бяха водени сериозни обществени дебати и се стигна до решение. Ние сме страна

Рамковата конвенция за контрол на тютюнопушенето. Ние не можем да бъдем държавата, която да отмени или отхвърли всички разпоредби и изисквания на Световната здравна организация, само заради това, че на господин Иван Иванов му се пушело много и той бил един от големите пушачи. И забележете, че най-голямото постижение, което господин Агов бил постигнал, е, че е гласувал „против” този закон, въпреки че господин Костов бил гласувал „за” този закон. (Оживление.)

днес ръководят здравните заведения, да заявяват, че мястото на пушачите е да излязат да пушат на тротоара. Друг наш известен лекар – господин Иванов – председател на Здравната комисия, ни предлага различни

Уважаеми колеги, предлагам да отпадне § 1, защото вие не можете да направите нелоялна конкуренцията. Не може ние като народни представители да дадем възможност на над 80% от пушачите да отидат да пушат в заведения, където вие сте решили – на 80 или 100 кв. м.

Всеки закон, който се приема с популизъм, рано или късно се връща като бумеранг върху тези, които налагат или прилагат такива закони. Колеги, дайте да се върнем и да гласуваме моето предложение да отпадне единственият § 1, с което ще отпадне и заглавието на закона и ще остане приетият закон. От 1 юни обществото и без това вече беше готово, за една година беше възприело, че ще има закон, който регулира пушенето в държавата и то е: в обществени места, в закрити заведения няма да се пуши, а извън обществените помещения ще се пуши. Това е философията и истината на закона. Благодаря ви.

Уважаема госпожо председател, дами и господа, уважаеми колеги, аз, първо, бих искал да ви помоля да се обърнете и да видите на мястото, където стоят обикновено представителите на изпълнителната власт има ли някой? Няма никой. Тук трябваше да са действително представителите на Министерството на здравеопазването и най-вече министъра, за да кажат своята позиция по този ваш законопроект. Казвам ваш, защото той е на група народни представители. Определено не го приемам като позиция на Министерство на здравеопазването. Отсъствието им обаче говори за

Можеше един от тях да е тук или най-малкото този, който води направлението за общественото здраве. Както и да е, ние няколко пъти искахме да има техни представители в залата, когато се дебатира този законопроект. Така и не се явиха. Явно не искат да ви пречат,

лобистки, на определени хора. Вие предпочитате частния интерес пред обществения. Това ще го разберете малко по-късно. Но поемате голяма отговорност към нацията, към бъдещето, към децата, към здравето на нацията. Но иначе, като стане въпрос за здравеопазване тук много хора се изказват и много знаят. В крайна сметка какво предлагате със следващите промени между двете четения? Рестрикция в лобизма, който който по принцип предлагате. Пълен нон сенс! Господин Аталай е прав – подкрепете го, оттеглете го този законопроект. Нека бъдем европейци. Благодаря ви. ли други народни представители? Заповядайте – господин Иван Николаев Иванов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Благодаря Ви, госпожо председател, за уточнението, защото аз нямам нищо общо с вносителите на законопроекта. Нещо повече – и в комисията, на чието заседание участвах, заявих съвсем категорична позиция. Преди всичко ще направя следното уточнение – по време на заседанието на комисията министър проф. Анна Мария Борисова беше в залата, взе отношение и заяви категорично несъгласие с промяната на закона, което означава, че комисията чрез своето мнозинство не се съобрази с мнението на министъра на здравеопазването. Казвам това, за да защитя истината. Това може да бъде потвърдено от всеки, който беше дошъл на заседанието на комисията. На второ място, считам, че това, което беше казано от моите колеги Рамадан Аталай и Евгений Желев, е вярно. Защото това е Закон за здравето на българските граждани, а здравето стои над всякакви политически и конюнктурни интереси. Винаги съм казвал, че когато се касае за живота и здравето на гражданите, няма никакъв друг бизнес интерес, който може да стои над тях. Нещо повече, разполагам с подробна справка,

не е нанесъл бизнес щети на ресторантьорите – който желае, мога да покажа тази справка, тя е достатъчно подробна от различни щати в Съединените щати и от различни европейски страни нанася вреда само на един бизнес, на разпространителите на тютюневи изделия. И затова аз потвърждавам туй, което заявих и в комисията, че законът е лобистки, но щетите от него ще бъдат понесени от българските граждани, ще бъдат понесени от хората, които защитят тези поправки. По отношение на моето предложение, което съм направил между първо и второ четене,

а именно като предлагам в ал. 2 да се разреши, в заведенията за развлечения да бъдат определени изолирани самостоятелни помещения за тютюнопушене, чиято обща площ е поне два пъти по-малка от тази, в която не се допуска тютюнопушене. Ще акцентирам на няколко момента, за да видите, че всъщност следвам логиката за защита на здравето на хората. Първо, не говоря за заведения за обществено хранене, тоест не в ресторанти. В ресторантите не може да се допусне тютюнев дим да съществува дори в една изолирана част от ресторанта. Единствено в заведения за развлечения. Казвам, че изключвам ресторантите, защото храненето е потребност на всяко живо същество, включително на хората. И хората, които не са пушачи, да могат спокойно да отидат да се хранят в който ресторант изберат, а не да се отделят в помещения, в които е разрешено тютюнопушенето. На второ място, площта само в заведенията за развлечение съм предложил да бъде два пъти по-малко за пушачите, отколкото за непушачите, защото това е процентно съотношение в българското общество на пушачите и непушачите. Аз питам защо ще бъдат дискриминирани хората, които не са пушачи, като на тях им се дават 50% от площта по отношение 50% на тези, които могат да пушат. И на трето място, виждате, че никъде не съм казал, че има помещения за развлечение или ресторанти с площ от еди-колко си квадрата, когато може собственикът да избира. Това е недопустимо. И ще ви кажа защо. Има персонал на заведенията. Това са сервитьори, сервитьорки, бармани, барманки, които са млади хора, на които, поради избраната от тях професия ние трябва да защитим

какво правите вие, за да предпазите младите момичета там от това. Вие нямате право да им кажете: сменете си професията. Нямате това право, както и на вас никой не ви е казал, когато упражнявате професионалните си задължения.

Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Мисля, че в областта на здравето и на опазването на здравето на хората, освен 10-те божи заповеди, които са общовалидни, съществува една неписана 11-а заповед, която гласи „Не вреди”. И понеже за всички е ясно, че тази заповед не може да се наложи в посока „не вреди на себе си”,

законодателят, особено в Закона за защита на здравето, трябва да положи всички усилия, за да забрани и ограничи възможността на даден човек да вреди върху здравето на другите. Именно в тази посока са и моите предложения. За този, който желае да пуши, тоест да вреди на собственото си здраве, нека да има да има някакви минимални условия, в които той да може да се отдаде на тази своя слабост. Но в никакъв случай това не трябва да бъде за сметка на здравето на на другите, които не пушат или не желаят да бъдат пасивни пушачи, тоест да поглъщат този дим. Ето защо моето предложение е в унисон с това, което и господин Иванов преди малко спомена в своето изказване – ако ще се допуска тютюнопушене, това трябва да бъде само в специално обособени, заградени, изолирани, отговарящи отговарящи на необходимите изисквания за вентилация, помещения, в които който иска - да пуши, но по никакъв начин това да не оказва каквото и да е влияние върху трети лица, които не желаят здравето им да бъде увреждано. За съжаление, виждам, че е написано, че предложението е подкрепено по принцип, но аз не съм съгласен с тази формулировка, тъй като окончателната редакция на комисията отива много, много по-далеч от това мое предложение.

по решение на собственика да се създаде възможност пушачи да вредят на здравето на непушачи. Една такава разпоредба е недопустима. Според мен тя трябва да отпадне и аз правя формално предложение, госпожо председател, за отпадане на ал. 4, 5 и 6 от окончателния текст на комисията. Още един път повтарям, навсякъде в Европа там, където се допуска тютюнопушене, това става само в обособени помещения, специално обозначени и изолирани. Виждате и по летищата – там пушачите пушат и излизат, но по никакъв начин това не оказва каквото и да е влияние върху останалите. Не може ние да се отклоняваме и да либерализираме по този начин режима, който би довел до това отново да не се спазват тези забрани, всеки да прави каквото си иска и здравето на

В ал. 6, която също предлагам да отпадне, се дава възможност неограничено в цялото нощно заведение нощно заведение да се пуши. Ами там също работят, както каза господин Иванов, сервитьори, които може би не желаят да поглъщат този дим. Така че, уважаеми дами и господа, предлагам да подкрепите моето предложение и, ако не го сторите, тогава да подкрепите отпадането на алинеи 4, 5 и 6 на § 1 от чл. 56. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, предложението на колегата Четин Казак е ако не подкрепите § 1, който аз съм предложил да отпадне. Въпреки всичко аз не бих се съгласил с това предложение на господин Четин Казак, защото вие в тази криза ще накарате всички онези, които и без това изнемогват,

Много ви моля, обърнете внимание – днес приемаме един законопроект, който ще остави следа дълги години и в здравето на обществото, и във вашето съзнание. Затова, колеги, ако приемете предложението на господин Четин Казак, аз бих ви попитал: къде в тази зала ще направим вентилация и отделно помещение, за да пушат част от народните представители? Благодаря ви. Втора реплика на Четин Казак? Няма. Господин Казак, ще отговорите ли? – Не желаете. Доктор Пламен Цеков поиска думата. Заповядайте. Госпожо председател, уважаеми колеги! Имам усещането, че днес се намираме на първо четене на предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, а не на второ четене. Не знам дали преждеизказващите се са прочели предложенията, които са направени между първо и второ четене. Като цяло философията на законопроекта на първо четене е спазена. Ние сме посочили изрично къде ще се пуши и при какви условия ще се пуши. Съобразили сме се изцяло с това да има напълно демокрация и равнопоставеност на всички членове на българското общество, така че да не накърняваме правата им. В същото време сме се погрижили за здравето на тези, които не желаят да пушат. Вземете – пред вас са законопроектите, предложенията, прочетете ги и вникнете в смисъла им. Не знам там да сме упоменали, че в Народното събрание ще се пуши. Прочетете го и няма нужда да се прави вентилация. Там, където ще се пуши, ще се прави вентилация. Който иска да се пуши в неговото заведение – ще инвестира. Който не иска – ще обозначи, че заведението е за непушачи. Ясно и категорично! Постигнали сме един компромис и изключително добър баланс между желанието на пушачите и на тези, които като мен не желаят да се пуши в заведенията за обществено хранене. В нашите предложения, които се приеха на второ четене, се съдържат и част от предложенията на господин Иван Иванов от Синята коалиция. Може би не точно така, както той ги е формулирал, но наистина те фигурират. Вижте там – и децата до 18 години не могат да посещават помещения, в които се пуши. Сега – за пълната забрана. Да, и в момента имаме действащи разпоредби по отношение на тютюнопушенето, които не работят. Знаем в кои държави има пълна забрана – в Европейския съюз: Великобритания, Ирландия и Дания. В Германия се пуши в почти всички заведения след 22,30 ч., дори и тези, в които се сервира храна. Аз нямам нищо против да забраним цигарите и се надявам, че този момент ще дойде, но той ще стане плавно и постепенно – когато ние докажем, че сме готови да спазваме стриктно законите на България. Англия е демокрация с над 500 или 600 години – не знам колко, демократично управление, за разлика от България, която има реално демократично управление едва от 20 години. В Англия има закони отпреди 300 години, които все още са в сила. Със сигурност ние ще стигнем и до пълната забрана на тютюнопушенето – аз се надявам това да стане още в мандата на ГЕРБ. Благодаря ви.

Уважаеми д-р Цеков, нямам нищо против да си гласувате така, както сте си решили. Прокарвайте си лобистките интереси. Стимулирайте тютюнопушенето в България, но не се опитвайте да го оправдаете с демокрацията. Едно от определенията за демокрация е: тогава, когато всеки един от гражданите на едно общество се лишава от личните си права, за да гарантира правата на другите и на обществото като цяло. Няма как с принципите на демокрацията да обясните факта, че с този закон вие лишавате над 50% от българските граждани от здравословни условия на живот, че лишавате децата на България от възможност да живеят здравословно. И това не го обяснявайте повече с принципите на демокрацията. Измислете си нещо друго. Говорете за това, че ще спаднат продажбите на цигари в България, че няколко фирми, сред които на Ваши близки хора, ще им спаднат доходите. Можем да го разберем, но не се оправдавайте с принципите на демокрацията. Благодаря ви.

върху подрастващото поколение, включително и върху народните представители, разбира се. (Оживление.) Там какъв баланс сте постигнали с този законопроект, който вие предлагате, аз не мога да го видя. Наистина, нямате никакви аргументи Вие днес да застанете тук пред нас и да кажете, че сте постигнали тази тенденция, за която говори Не сте прав, че само във Великобритания и Ирландия има пълна забрана. Всяка нация, която уважава себе си, прокарва тенденцията към намаляването на тютюнопушенето, особено Италия. Там, когато се въвежда закона, 51% са за приемане на забраната, а след пет години при едно проучване се вижда, че над 90% от италианците са приемането на такъв закон. Аз не мога да разбера още колко дълго ще управлява ГЕРБ. Дано във вашият мандат да се случи приемането на този закон, но още по-добре ще бъде, ако гласувате сега

Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Цеков! Вярвам, че сте положили усилия да намерите необходимия баланс, тъй като за всички е ясно, че има огромно обществено недоволство от тенденцията, която се прокарва с този закон, за фк на забраната в крайна сметка, само че този баланс не сте го постигнали, за съжаление. Залитнали сте наистина в една крайност, която която фактически ще доведе до това тази забрана и тези очаквания на обществото да не бъдат оправдани.

тя отговаря на ал. 7 с това, че е сграда с обособени работни места. Тук, в Народното събрание, и в двете му сгради има обособени работни места. Така че ще може да се пуши, ако госпожа председателката обособи съответни помещения.

Нека тя да го декларира. И, второ – вие допускате, както казах, в заведения с определен размер тотално да се пуши, независимо от това там кой влиза и Трето, в нощните заведения – също. Тотално може да се разреши независимо от техния размер. Може да са 200, 300 или 1000 кв.м, може да се пуши навсякъде. В крайна сметка вие сте разширили неимоверно възможностите за тютюнопушене и за вредно въздействие върху здравето на непушачите. Благодаря. Благодаря, господин Казак. Право на дуплика – заповядайте. Господин Аталай, прочетете закона. Това ми е молбата – прочетете го и тогава да го дискутираме. Наистина, в Народното събрание ще може да се пуши, но не на работното място, а в специално помещение определено за тази цел и то ако има вентилация. В тази икономическа криза аз се надявам, че госпожа Цецка Цачева няма да направи излишни разходи. Що се отнася до тоталната забрана на тютюнопушенето. Във Финландия забраниха тютюнопушенето. Там взе, че изригна вулкана и видяхте какви бели направи. В природата винаги има равновесие. в Исландия беше, прощавайте. В Исландия, но те са наблизо, така че е същата история, прощавайте. Що се отнася до демокрацията ако наистина ние не се съобразяваме с принципите на демокрацията, ние нямаме място тук, в тази зала. Трябваше да се върнем в друго време и тогава щяха да се решават нещата по друг начин, разбира се. се. Ако наистина вие отляво, господа, искате да има пълна забрана на тютюнопушенето щяхте още по времето на вашето управление, когато приехте този закон да го пуснете в действие, за да видите как ще функционира и да можете да го коригирате, ако това не функционира. Всичко останало е демагогия в случая. Ние не искаме да бъдем лицемерни с българските граждани. Чухме мнения от различни посоки – на пушачи, и на непушачи, и на правителствени, и на неправителствени организации. Съобразили сме се с мнението на всички тези хора. Не знам дали сме постигнали най-добрия баланс. Времето ще го покаже, но аз пак от тази трибуна казвам, че се поредната стъпка към тоталната забрана на тютюнопушенето. Завършвам с това, че ние не се стремим към гласовете на тютюнопушачите. Нашите усилия са насочени към гласовете на тютюнопроизводителите. Благодаря.

Един уточняващ въпрос, който искам да задам към вносителя – в § 1,

демагогия и за лицемерие. За мен е абсолютно несъвместимо лекар да говори тук в полза, в защита на разширяването на тютюнопушенето.

6,00 ч. – това е записано, доколкото по памет го казвам, в Закона за туризма, но не съм абсолютно сигурен, затова предлагам тук процедура – да бъде записано от 22,00 ч. до 6,00 ч.

Уважаема госпожо председател,

Да приемем, че получихме отговор на въпроса, който зададе господин Михайлов. Други народни представители? Има ли други народни представители, които желаят да вземат думата?

Сега гласуваме предложението на народния представител Николай Пехливанов, което не се подкрепя от комисията.

Уважаема госпожо председател, колеги! Правя процедурно предложение за удължаване времето на пленарното заседание до приемане на второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Моля да проверите в правилника, но ми се струва, че до 15 минути преди края на заседанието може да се прави процедурно предложение за удължаване на работното време. Благодаря.

без тези по ал. 4, могат да бъдат определени места за посетители, обособени в самостоятелни помещения за тютюнопушене, като броят на местата за посетители, за които не се допуска тютюнопушене, е преобладаващ спрямо общия брой места за посетители в заведението. (2) В заведения за хранене и развлечения, разполагащи с не повече от 40 места за посетители, собственикът има право да избира дали в заведението ще се допуска или не тютюнопушене. (3) В заведенията за хранене и развлечения по ал. 1, с не повече от 80 места за посетители, всяко следващо над 40 следва да бъде определено като място, на което не се допуска тютюнопушене, и собственикът се задължава да обособи помещения с места за посетители, където се допуска тютюнопушене. (4) В нощните заведения, определени като такива съгласно действащите нормативни актове на съответната община, тютюнопушене се допуска, независимо от разполагаемия брой места за посетители. Министерският съвет определя с наредба условията и реда за допускане на тютюнопушене, техническите характеристики и изискванията за вентилация, както и начина за обозначаване на помещенията по чл. 56, ал. 3 и по ал. 1, 3 и 4.” Комисията не подкрепя предложението. Доброслав Димитров, Пламен Цеков и Йоана Кирова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 2 със следната редакция:

закритите обществени места по чл. 56, ал. 2 и в сградите по чл. 56, ал. 7 обособените самостоятелни помещения, в които се допуска тютюнопушене, са с обща площ по-малка от половината от съответната обща площ, при спазване на изискванията за размера и съотношението на площите, определени в наредбата по чл. 56а, ал. 3. 3. (2) Обособените самостоятелни помещения по ал. 1 се отделят с въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи се врати и се обозначават ясно. (3) Министерският съвет определя с наредба условията и реда, съотношението на площта на обособените самостоятелни помещения към съответната обща площ, техническите характеристики и изискванията за вентилация, както и начина за обозначаване на помещенията по чл. 56, ал. 3 и заведенията по чл. 56, ал. 4. Чл. 56б. (1) Лицата, които отговарят за управлението или ползването на обектите по чл. 56, ал. 2, собствениците на заведенията по чл. 56, ал. 4 и работодателите по чл. 56, ал. 7 веднъж годишно осигуряват измерване от акредитирана лаборатория на ефективността на вентилацията в помещенията, в които се допуска тютюнопушене. (2) Протоколите от измерванията се съхраняват в обекта и се представят при проверките на държавните здравни инспектори. Чл. 56в. В обособените самостоятелни помещения по чл. 56, ал. 3 и в заведенията по чл. 56, ал. 4, в които се допуска тютюнопушене, не се разрешава присъствието на лица до 18-годишна възраст.”

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, в новия чл. 56в е упомената забрана за допускане в самостоятелните помещения за тютюнопушене

господин Иван Николаев Иванов.

което не е в същността на § 2, но считам, че ще отговори на искането за по-голяма равнопоставеност, за която пледираха включително и депутати от ГЕРБ

Практиката в Европейския съюз е площта, която е обособена и изолирана за пушачи, да съответства на процента на пушачите сред населението на съответната страна.

броят на пушачите е 17,2%. Съответно площта, изолирана за пушачи, е 20%. В Белгия пушачите са 23,7%,

Като изхождам от официалната статистика в Европейския съюз за ежедневната консумация на цигари, включително в България,

референтите да свършат своята работа, като се обсъди и предложението на народния представител Иван Николаев Иванов. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за прекратяване на днешното заседание.